**Šeks, Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću. 2. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, drugo čitanje, P.Z.E. br. 90 Predlagatelj zakona je Vlada. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, pravosuđe, europske integracije, Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, Dražen Bošnjaković će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite.

unutarnje ustrojstvo Vrhovnog suda, uvjeti za imenovanje i razrješenje sudaca, sudaca porotnika, predsjednika sudova, njihova prava i dužnosti, zaštita osoba i imovine pravosudnih tijela. Dakle jedan iznimno bitan zakon i svaka promjena zakona jasno nam je da izaziva veliku pozornost. Važeći Zakon o sudovima donijet je 21. prosinca 2005. godine, a izmjene i dopune ovog zakona 9. veljače 2007. godine. i njegovo usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije nužno je izvršiti određene promjene u propisima koji uređuju organizaciju i funkcioniranje pravosudnog sustava. Obzirom da je u tijeku i provedba projekta CARDS 2003. podrška reformi pravosudnog sustava, odnosno racionalizacija mreže sudova nužno je izvršiti izmjene i u ovom Zakonu o sudovima. Stoga se ovim zakonom predlaže daljnje usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije i u njega se ugrađuju relevantne uredbe Vijeća Europe. Pravosudna suradnja u građanskim stvarima i sada je uređena važećim Zakonom o sudovima koji propisuju nadležnost općinskih, županijskih i trgovačkih sudova za priznanje i ovrhu stranih sudskih odluka kao nadležnost općinskih sudova za obavljanje poslova međunarodne pravne pomoći. Zakonska rješenja o sudskoj dostavi prema uredbama Europske unije trebala bi biti ugrađena u ovaj zakon, međutim ova pitanja u našem pravnom sustavu riješena su u postupovnim propisima tako da nije bilo potrebe ova pitanja posebno regulirati u Zakonu o sudovima. Mislim da smo u zadnjim izmjenama Zakona o parničnom postupku itekako unaprijedili i ovaj sustav. Ministarstvo pravosuđa pristupilo je projektu podrška žrtvama kaznenih djela kojim će se nastaviti razvijanje sustava podrške svjedocima i žrtvama kaznenih djela. U kontekstu pregovora za punopravno članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji i to poglavlje 24 – Sigurnost, sloboda i pravda, osiguranje podrške svjedocima i žrtvama u kaznenim postupcima jedno je od područja pravne stečevine Europske unije na kojem Republika Hrvatska mora uložiti dodatne napore kako bi svoje zakonodavstvo i praksu prilagodila toj pravnoj stečevini. Pitanje položaja žrtava kaznenih djela u sudskom postupku biti će riješeno u okviru novog Zakona o kaznenom postupku koji je prošao prvo čitanje u Saboru. U tijeku provođenja navedenog projekta Ministarstvo pravosuđa preuzelo je obvezu ugradnje propisa o pravima svjedoka i žrtava u Zakon o kaznenom postupku kao i u Zakonu o sudovima. Stoga se u ovom zakonu predlaže da se nadležnost županijskih sudova dopuni tako da ovi sudovi provode i pružaju podršku svjedocima i žrtvama na sudu i da obavljaju poslove međunarodne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti. Također se predlaže da se u okviru poslova sudske uprave županijskih sudova ustroji odjel za osiguranje podrške svjedocima i žrtvama u sudskim postupcima. Županijski sudovi sukladno ovim izmjenama postupati će od 1. studenoga 2009. godine. Radi osiguranja neposredne komunikacije s pravosudnim tijelima unutar Europske unije, Republika Hrvatska dužna je do pristupanja u punopravno članstvo Europske unije uspostaviti sustav u županijskim sudovima kao središnjim tijelima za primanje, odnosno odašiljanje zamolnica za pravnu pomoć u kaznenim stvarima kao i za odašiljanje, odnosno primanje izvršenje europskog uhidbenog naloga kao i naloga za osiguranje imovine i dokaza. Odredbe ovog zakona koje se odnose na predložene izmjene primjenjivati će se nakon prijema Republike Hrvatske u punopravno članstvo EU. Republika Hrvatska uključila se također na odgovarajući način u mehanizme suradnje u okviru europske sigurnosti i obrambene politike kao i na suradnju sa Eurojustom, a što je obveza Republike Hrvatske u okviru poglavlja 31 – Vanjska sigurnosna i obrambena politika. Obzirom da je Ministarstvo pravosuđa tijekom 2007. godine pozvano da se uključi u ove aktivnosti s ciljem pretpostavki za uključivanje i pravosudnih dužnosnika kao i pravosudnih službenika i namještenika i službenika zatvorskog sustava u mirovne misije, bilo je nužno u ovom Zakonu o sudovima propisati mogućnost da i suci mogu biti upućeni u mirovne misije. Također bitna novina u ovom zakonu je da u sadašnjem članku 59. zakona je određeno da kada sudovi drugog stupnja donose različite odluke o istoj činjeničnoj i pravnoj stvari, a nije dopušten izvanredni pravni lijek, državni odvjetnik i stranka mogu podnijeti zahtjev za jedinstvenu primjenu zakona Vrhovnom sudu Republike Hrvatske da ispita je li takvim odlukama ugrožena jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana. Predlažemo ovim zakonom da se ta odredba briše, jer naprosto to smo pitanje uredili izmjenom Zakona o parničnom postupku na način da smo bitno proširili uvjete i razloge iz kojih je moguće podnijeti reviziju Vrhovnom sudu i na neki način rekao bih da smo širom otvorili vrata, vrata Vrhovnog suda. Obzirom također da je praksa pokazala da pojedini suci nisu u potpunosti poštivali obvezu iz članka 97. zakona, da daju na vrijeme potpune i točne podatke o svom imovnom stanju, o imovnom stanju bračnog druga i maloljetne djece, ovu odredbu upotpunjujemo na način da će u slučaju kada sudac na vrijeme ne dostavi podatke o imovnom stanju Ministarstvo pravosuđa pozvati suca da u roku od 15 dana dostavi tražene podatke i ukoliko ni u ovom roku ne dostavi podatke ministar pravosuđa pokrenut će stegovni postupak protiv suca. Ovim prijedlogom također predlažemo da se u slučaju spajanja sudova predsjednicima tih sudova prestaje funkcija predsjednika i predlaže se da ministar pravosuđa ovlasti jednog od sudaca sudaca od tih sudova ili suca višeg suda da za vrijeme za koje ne može biti dulje od jedne godine, a koji će obavljati poslove sudske uprave dok ne bude imenovan predsjednik spojenog suda sukladno odredbama ovog zakona. Također se predlaže da u slučaju spajanja sudova službenici i namještenici tih sudova budu preuzeti sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima i općim propisima o radu. Također u raspravi u prvom čitanju ovog prijedloga zakona date su primjedbe nadležnih odbora kao i zastupnika, te je iste trebalo ugraditi u konačni prijedlog. Primjedbe i prijedlozi odnosili su se na članak 97. kojim je utvrđena znači obveza sudaca da podnose izvješće o svojoj imovini, a nije bilo omogućeno da ukoliko sudac ne izvrši ovu obvezu da se protiv njega pokrene stegovni postupak, jer se ovdje radi o povredi sudačke obveze. Također u raspravi je stavljena i primjedba na članak 102. kojim je određeno da predsjednik Vrhovnog suda može premjestiti suca na drugi sud istog stupnja isto u slučaju ukidanja ili preustroja. Međutim, ovom odredbom nije bilo definirano što se smatra preustrojem suda. o ovom zakonu što je to preustroj, što smatramo preustrojem. Obzirom na datu primjedbu Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama mijenjaju se članci za ovo drugo čitanje. Članak 97. stavak 4., dakle utvrđujemo obvezu ukoliko sudac ne izvrši svoju obvezu davanja podataka o imovini, ministar pravosuđa znači protiv tog suca može pokrenuti stegovni postupak. stavak 2. određuje se značenje preustroja suda. Pod preustrojem smatra se spajanje i razdvajanje sudova, promjena unutarnjeg ustrojstva suda, te promjena potrebnog broja sudaca u skladu i sukladno okvirnim mjerilima za rad sudaca. U konačnom prijedlogu ovog zakona u članku 107. dodaje se stavak 2. kojim se propisuje da se ponašanje suca suprotno temeljnim načelima kodeksa sudačke etike, a kojim se nanosi šteta ugledu sudačke dužnosti predstavlja stegovno djelo. Time se željelo posebno naglasiti da je sudac dužan svojim ponašanjem čuvati dostojanstvo sudačke profesije. Također uvažavajući odredbu članka 22. Ustavnog zakona o zaštiti prava nacionalnih manjina u konačnom prijedlogu ovog zakona članak 117. dopunjuje se na način da će se kod prijama prijama sudskih službenika i namještenika u sudove voditi i računa o zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina, a kao što je to već riješeno i za suce odredbom članka 74. ovog zakona. Svi dati prijedlozi i mišljenja u cijelosti su prihvaćeni i ugrađeni u Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima. Odredbe ovog zakona koje se odnose na prilagodbu i usklađenje sa pravnom stečevinom Europske unije. Stupit će na snagu danom stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Za drugo čitanje, dakle primjedbe koje su bile mi smo ugradili u konačni prijedlog i predlažemo Saboru da ga donese. Hvala lijepo. Odbori za zakonodavstvo, pravosuđe. Predsjednik Odbora za pravosuđe gospodin zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora na jedanaestoj sjednici održanoj 14. srpnja 2008. godine razmotrio je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnije Vlada Republike Hrvatske aktom od 10 srpnja 2008. godine. Odbor je prijedlog zakona raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno članku 73. Poslovnika o radu Hrvatskog sabora. U uvodnom obrazloženju predstavnica predlagatelja istaknula je da je predlagatelj u cijelosti prihvatio prijedloge i mišljenja iznijeta u prvom čitanju. Najvažnije razlike u odnosu na rješenja na prijedloge zakona sastoji se u sljedećem. Ne podnošenje izvješće o imovini suca predstavlja povredu sudačke obveze i podliježe stegovnom postupku. Jasno se određuje značenje … /Govornik se ne razumije./ … suda. Ponašanje suca protivno temeljima i načelima kodeksa sudačke etike predstavlja stegovno djelo. Reguliraju se ovlasti ministra pravosuđa kojima se otklanjaju dvojbe u tumačenju odredbe vezane za imenovanje predsjednika sudova u ponovljenom postupku. Uvažavajući odredbu članka 23. Ustavnog zakona o zaštiti prava nacionalnih manjina dopunjuju se odredbe zakona na način da će se kod prijema sudskih službenika i namještenika u sudove voditi računa o zastupljenosti nacionalnih manjina. U raspravi su članovi odbora jednoglasno podržali donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima. Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa sedam glasova za, odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima. Hvala. Odbor za europske integracije? Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS-a gospodin zastupnik Željko Vincelj. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, gospodo iz ministarstva, kolegice i kolege. Pred nama su izmjene Zakona o sudovima u drugom čitanju nakon izvršene ljetne analize. Pristigle primjedbe Ministarstva pravosuđa. Izmjene Zakona o sudovima su pretežno u djelu zahtjeva koji dolaze i Europske unije, a najvažnije su: Uvodi se dopuna nadležnosti Županijskih sudova u smislu provođenja i pružanja podrške svjedocima i žrtvama kaznenih djela na sudu s postupanjem od 1. 11. 2009., utvrđuje se obveza Županijskih sudova od dana pristupanja Hrvatske Europskoj uniji za uspostavu sustava potrebnog za međunarodno pravnu pomoć u kaznenom postupcima, utvrđuje se primjena načela uzajamnog međudržavnog priznanja odluka o oduzimanju imovine, opet od dana pristupanja Hrvatske uvodi se mogućnost upućivanja sudaca međunarodne mirovne misije određuje se obveza javnog glasanja svih članova sudačkih vijeća na sjednicama. Podsjećam većina oporbe ovdje u Saboru je prije nepuna 4 mjeseca žestoko reagirala na ukidanje 40-tak posto sudova kao prve mjere koje je od strane Vlade ponuđena Saboru u kontekstu reforme pravosuđa. Jer ukidanje bilo čega pogotovo mjesta gdje se građanima i više od stoljeća dijelila pravda treba biti rezultat pomne, detaljne sveobuhvatne analize zašto nešto mijenjamo, koliko košta promjena, koji su pozitivni efekti promjena? Rez, operacija, krv mora biti zadnji a ne prvi postupak u ozdravljenju. Prije rezova moramo dobiti analize, snimanje, dijagnozu bolesti, neke druge lijekove a nož dolazi na kraju. Ukidanje sudova je trebala biti doslovce zadnja mjera iz područja pravosuđa o kojoj bi mi u Saboru trebali raspravljati u kontekstu reforme pravosuđa. Prije toga bi trebali dobiti koncept, strategiju, ciljeve, rokove i izvršioce mjera u reformi pravosuđa iz čega bi bilo jasno i poželjno da neke sudove moramo i ukinuti. Iako se krenulo pogrešnim smjerom ipak su naše kritike, javnost, Europa ali pobogu i opća logika natjerali Ministarstvo pravosuđa da Saboru dostavi promjene nekih drugih bitnih pravosudnih zakona pa sada već kroz objedinjen koncentriran uvid i raspravu konačno možemo vidjeti što to ova Vlada u 5-toj godini svoga rada u paketu misli činiti da sredi stanje u pravosuđu, a ne da čupkamo malo ovdje, malo ondje, a ne vidimo namjeru, strategiju, sve mjere s kojima Vlada namjerava vratiti povjerenje građana u pravosudni sustav. Ili barem negativnu percepciju koju on izaziva u javnosti. Pa smo tako započeli ili završili rasprave o Zakonu o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu, o Zakonu o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, o Zakonu o parničnom postupku, o Zakonu o kaznenom postupku, o Zakonu o odvjetništvu, a sada i o Zakonu o sudovima u kojima smo vidjeli neka normativna rješenja koje je Hrvatska narodna stranka predlagala u cilju pojednostavljivanja i ubrzanja sudskih postupaka kao jednih od osnovnih problema u reformi pravosuđa. Na primjer stvaraju se uvjeti za uredniju i bržu dostavu poziva fizičkim i pravnim osobama za sud. Omogućuje se pravo drugostupanjskog suda da ne vraća predmete prvostupanjskom sudu na odlučivanje već da sam odlučuje ako smatra da prvostupanjska odluka nije pravilna. Omogućuje se lakše sankcioniranje osoba koja zlouporabom procesnih ovlasti odugovlači sudske postupke. Iz općinskih sudova izdvajaju se sporovi obrtnika, trgovaca i tvrtki. Uvodi se mogućnost mirenja tijekom cijelog postupka a mirno rješenje spora ubuduće će morati ponuditi Državno odvjetništvo prije nego se podnese tužba u ime države. Ukida se sudska i uvodi tužiteljska istraga. Pojednostavljuje se postupanje u tijeku priprema za raspravu. Uređuju se mjere osiguranja nazočnosti na sudu. Uređuju se mjere sudske revizije u cilju ujednačavanja sudske prakse. Dobar početak, ali u tom ritmu normativnih mjera treba nastaviti i dalje. Potrebno je rasterećenje sudova predmetima koji po svojoj prirodi nisu sudski kao zemljišno-knjižni i ovršni. Potrebna je ubrzanija informatizacija i financijska motivacija zaposlenih u zemljišno-knjižnim odjelima da srede zemljišne knjige. Možete to shvatiti i doslovno. Prašnjave knjige trebaju nestati u arhive. U potpunosti prepustiti mjesto kompjutorima. I na planu ovrha učinjeni su pomaci ali ne dovoljni pa su potrebne i daljnje izmjene Ovršnog zakona u cilju skraćenja postupka ovrhe kako bi vjerovnici mogli sigurnije živjeti, disati punim plućima. Živimo u teškim vremenima posebno za radnika pa je nužno osnivanje specijaliziranih sudova za radno pravo kako bi u posebnom skraćenom postupku efikasno zaštitili najugroženiju kategoriju u tržišnoj kategoriji radnika. Odvjetničke tarife ne smiju biti lihvarske i moraju destimulirati višegodišnja parničenja. Javnobilježničke tarife su također predmet bijesa građana. Od jednog zanimanja s potrebom prosječnog znanja stvorili smo veoma unosan monopol koji također uzrokuje neopravdanu skupoću pravne zaštite. Ali pravosuđe nećemo reformirati samo normativnim mjerama. Mjere kadrovske prirode izuzetno su važne jer samo pravosudni dužnosnici mogu istinski reformirati pravosuđe. Kadrovi su početak i kraj svake reforme jer bez kvalitetnih kadrova nema ni kvalitetnog pravosuđa. U pravosuđu kao i u upravi trebalo bi imitirati kriterije iz tržišne utakmice. Promovirati najuspješnije i eliminirati neuspješne. Princip je isti. Kako bi iz pravosuđa eliminirali nesposobne, a promovirali sposobne temeljem objektivnih kriterija potrebno je uvesti mehanizme praćenja i utvrđivanja objektivnih kriterija rada sudaca koji bi bili osnova za imenovanje sudaca u više sudove, ali i razrješenje onih koji ne zadovoljavaju svojom kvalitetom i kvantitetom rada. Potrebno je redefinirati okvirne kriterije za rad sudaca. Minimalan broj riješenih predmeta, minimalan prihvatljivi broj ukinutih predmeta, iznimke od tog pravila i drugo. Kod izbora sudaca na viši sud kandidati bi se rangirali prema objektivnim kriterijima. Predsjednik suda bi bio obvezan pratiti rezultate rada svih sudaca. Kad uoči podatke o neradu ili nedovoljnoj kvaliteti rada pojedinog suca dužan ga je prijaviti Državnom sudbenom vijeću radi razmatranja njegovog razrješavanja sa sudačke funkcije. To su kadrovske mjere koje treba naturiti sucima, riješiti ih sustavno izvana. Ako Ministarstvo pravosuđa uspostavi te mehanizme riješit će se i onaj unutarnji kadrovski problem među sucima, a to je problem odgovornosti kojeg je odlično detektirao kolega Josipović. On se očituje u cehovskoj solidarnosti sudaca kod izbora i kod utvrđivanja odgovornosti za rad pa kaže da su danas dobri a ne loši suci krivi za stanje u pravosuđu jer svoj stručni i moralni autoritet ne koriste za forsiranje kvalitete već za pokrivanje manje dobrih kolega. U mjere kadrovske prirode sigurno spada i obaveza, obaveza a ne samo dobra volja edukacije stalnog stručnog usavršavanja sudaca i državnih odvjetnika. možda treba ići i korak dalje pa i sve odvjetnike natjerati na permanentnu edukaciju i stručne provjere. Mnogo tisuća kuna bi tada ostalo u džepovima građana naše zemlje a ne u novčanicima odvjetnika ili na računima države za plaćanje suvišnih sudskih troškova zbog neznanja nekog od sudionika pravosudnog procesa. Naravno pravosudna priča i njen sretan završetak nema samo batinu mora imati i mrkvu. Pa makar to bio samo onaj ljudski minimum u plaći adekvatan stručnoj, sudskoj stručnosti i odgovornosti. Male plaće u pravosuđu otvaraju prostor korupciji. Sudac mora imati plaću koja će mu osigurati iznadprosječnu egzistenciju. Suci nam odlaze iz sudova, odlaze u odvjetništvo ili u javne bilježnike. Tko će ostati? Moramo spriječiti daljnju katastrofalnu negativnu selekciju u sudstvu. To nećemo uspjeti sa 9 tisuća kuna plaće ili nemogućnošću dobivanja stana. Iz sudova odlaze najbolji, ugledni koji su bili vrsni poznavatelji prava i procedure ili oni koji su u sudstvo ušli s najboljim ocjenama i preporukama i na koje se sudstvo trebalo osloniti u budućnosti. Odlaze zbog nedostatka primanja i ostalih beneficija a odlaze i frustrirani i percepcijom građana o korumpiranosti sudstva i slikom da su dežurni krivci za stanje u društvu. Ne može se pravosuđe kao najveći problem Hrvatske i u percepciji Europske unije i u percepciji naših građana rješavati u državnim financijama kao zadnja rupa na svirali. Pa se dogodi da se u protekle 4 godine u sudstvo uloži 463 milijuna kuna koliko košta i jedna rukometna dvorana. Tako se neće riješiti reforma pravosuđa, a ona je nužna kako radi razočaranih hrvatskih građana, tako i radi uspostave povjerenja u hrvatsko gospodarstvo. Prije dva mjeseca kad smo dobili Prijedlog zakona o kaznenom postupku pomislili smo da će zapuhati novi vjetrovi u financiranju potreba pravosudnog sustava, jer u ocjeni i izvorima potrebnih sredstava za provođenje zakona izuzetno precizno navedeno u koje potrebe i koje godine će se morati uložiti novac kad odglasamo Zakon o kaznenom postupku. Adaptacija prostorija u policijskim postajama, edukacija krim policije, informatička oprema, ustrojavanje novih radnih mjesta, kupnja vozila i druge tehničke opreme, stručno osposobljavanje sve u detalje posebno za MUP, posebno za državno odvjetništvo, posebno za Ministarstvo pravosuđa. U iznosu za realizaciju tog zakona navedeno je 171 milijun 444 tisuće 574 kune 44 lipe. Iznos sam pročitao da bih mogao reći da si je netko dao truda da predvidi i najmanju radnju i najmanji trošak u lipu za realizaciju zakona u praksi i onda dobijemo Zakon o sudovima koji između ostalog uređuje da se u županijskim sudovima formiraju posebni odjeli koji provode i pružaju podršku svjedocima i žrtvama na sudu, a onda se ocjeni sredstava potrebnih za provođenje zakona kaže da državnom proračunu nije potrebno osigurati nikakva sredstva. Naravno da nakon toga ostaje gorka sumnja da se radi samo o deklarativnoj odredbi na kojoj inzistira Europa, jer kako formirati posebne sudske odjele ako za to ne trebate ama baš nikakav novac. U raspravi o predloženim izmjenama Zakona o sudovima u prvom čitanju dat je prijedlog da se uz ove odjele za podršku i pomoć svjedocima i žrtvama na sudu ustroje i odjeli na sudu za radne sporove kako bi bili brži i efikasniji i kako bi im dali posebnu pažnju i prioritet. Na žalost ne vidimo da nas je predlagač zakona slušao ili želio čuti. Predlagač ovih izmjena zakona je za ovo drugo čitanje promijenio članak 97. kojim se sucu koji ne izvrši obvezu podnošenja izvješća o svojoj imovini, imovini bračnog druga i maloljetne djece treba obustaviti plaća sve do ispunjenja te obveze. Promijenio ga je na način da taj neposluh suca može rezultirati stegovnim postupkom protiv njega. Ovaj primjer ispravka neke zakonske odredbe u drugom čitanju ističem zato jer je predlagač od strane udruge sudaca 30. svibnja, dakle prije nego što je nama poslao Zakon u prvo čitanje dobio primjedbu na ovu odredbu, tj. da ona nije u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske, jer se pravo na plaću ne može uskratiti zbog tog razloga i da je ova odredba već osporena na Ustavnom sudu. To pokazuje da Ministarstvo pravosuđa nije poklonilo dužnu pažnju, a kamoli raspravilo o stavovima sudačke organizacije koja bi trebala biti stup reforme pravosuđa. Udruženje sudaca predlagalo je drukčije uređenje ovlasti Sudačkog vijeća u stavku 1. članku 37. u kojem stoji da ono predlaže kandidate za predsjednike sudova ministru pravosuđa koji zatim između njih bira predsjednika suda. Suci predlažu da Sudačko vijeće predloži ministru na potvrđivanje jednog kandidata za predsjednika suda. Suci naime smatraju da Sudačko vijeće kao važno tijelo sudačke samouprave mora imati odgovornost, ali i prevladavajući utjecaj na izbor predsjednika suda. Zanimljiva je njihova interpretacija svog prijedloga. Citiram: “Ovom izmjenom vrlo se jednostavno izbija argument kritikama da se predsjednici sudova imenuju po političkim kriterijima uz prevladavajući i nedopušteno velik utjecaj izvršne vlasti“. Kraj citata. Naravno, Ministarstvo pravosuđa radije je izabralo opciju u kojoj Sudačko vijeće predlaže više kandidata za predsjednika suda, a ministar onda izabere jednoga. Udruga sudaca nije zadovoljna ni ukidanjem stavka 7. članka 39. postojećeg Zakona o sudovima kojim se ukida odredba da prvostupanjski sudovi s više od 50 sudaca iz reda svojih sudaca biraju 6 članova Sudačkog vijeća koji zajedno s članovima Sudačkog vijeća izabranog u višem sudu čine Sudačko vijeće koje donosi odluke koje se odnose samo za taj sud. Suci naime smatraju da je ovo bilo dobro rješenje i da se postojeća odredba ni u kojem slučaju ne treba brisati, jer stavlja u isti i pravedni položaj kako suce velikog suda, tako i suce manjih sudova. Brisanjem ove odredbe sudac manjeg općinskog suda može se pozdraviti sa mogućnošću da bude član Sudačkog vijeća. Smatraju to nepravednim i nepraktičnim. Udruga sudaca smatra da će ako Ministarstvo pravosuđa ipak inzistirati, a inzistira na ukidanju te odredbe dogoditi blokada rada sudačkih vijeća na rok od najmanje tri mjeseca. Protivno mišljenju Ministarstva pravosuđa da Sudačko vijeće mora odlučivati javnim glasovanjem. Suci smatraju da članak 48. koji govori o tome mora glasiti: “Sudačko vijeće odlučuje na sjednici većinom glasova svih članova javnim glasovanjem, osim kada zakonom nije drugačije određeno. Kada Sudačko vijeće odlučuje o prijedlogu za predsjednika suda odluka se donosi tajnim glasovanjem većinom glasova svih članova.“ Evo, ovo su najbitnije stručne zamjerke Udruge sudaca na predloženi Zakon o sudovima koje nisu prihvaćene od strane Ministarstva pravosuđa. Na kraju, bez obzira na propuštenu šansu da se zakonom, u Zakon o sudovima ugrade stručne primjedbe sudaca i neki prijedlozi saborske oporbe Klub Hrvatske narodne stranke podržat će ove izmjene Zakona o sudovima jer donose barem neke logične promjene kao doprinos reformi pravosuđa.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima. Sam zakon apsolutno treba podržati, jer gotovo svi instituti koji su u njemu, u njemu se nalaze i koji su razrađeni u njemu odnose se na promjene koje je potrebno učiniti i odnose se i uređuju organizaciju i funkcioniranje pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj. Isto tako, za podržati su i sve one promjene koje pronalazimo u ovom Konačnom prijedlogu zakona, a koje su uslijedile kao rezultat raspravljanja i primjedbi o prijedlogu zakona u prvom čitanju. Mislim da ih je vrlo bitno istaknuti i to idućim redom. Prvo ili prva intervencija odnosi se na promjenu koju povezujemo s odredbama članka 122. Ustava Republike Hrvatske. Naime, tom odredbom Ustava koja direktno određuje ili razrađuje da sudac ne može biti premješten protivno njegovoj volji osim u slučaju ukidanja suda ili preustroja suda u skladu sa zakonom. Upravo predloženim zakonom određuje se značenje pojma ili značenje preustroja suda pod kojim se podrazumijeva, dakle i spajanje i razdvajanje sudova promjena unutarnjeg ustroja suda i promjena potrebnog broja sudaca u sudu sukladno okvirnim mjerilima za rad suca. Dakle, pronalazimo i tu definiciju i definiranje što to pod preustrojem suda u konkretnim situacijama podrazumijevamo. Drugo, propisuje se da ponašanje sudaca sukladno temeljnim načelima kodeksa sudačke etike, a kojima se nanosi šteta ugledu sudačke dužnosti i predstavlja stegovno djelo čime se uistinu želi posebno naglasiti dužnost suca da svojim ponašanjem čuva dostojanstvo sudačke profesije. Treće, uvažene su i one primjedbe vezane uz članak 22. Ustavnog zakona o zaštiti prava nacionalnih manjina koji propisuje da se kod prijama sudskih službenika i namještenika u sudove vodi računa i o zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina. Važno je napomenuti da u konačnom prijedlogu zakona se reguliraju i razrađuju ili određuje radno-pravni status službenika i namještenika u u onim sudovima u kojima se vrši spajanje i to na način da se u slučaju spajanja sudova zapravo službenici i namještenici preuzimaju, ali se preuzimaju sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima i, naravno općim propisima o radu. Za pozdraviti je i ono rješenje koje regulira situaciju kada mišljenje opće sjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske ne bude pozitivno niti za jednog kandidata. Radi se o imenovanjima, dakle dakle na sudačke dužnosti kada ministar pravosuđa može imenovati predsjednika suda između kandidata koje je predložilo sudačko vijeće, odnosno da ministar pravosuđa ukoliko ne imenuje predsjednika suda može pokrenuti novi postupak za imenovanje. Novina je i ta da ministar prije donošenja odluke o imenovanju, dakle obavi razgovor sa svim kandidatima. Nadalje, od onih svih drugih izmjena u smislu izmjena i dopuna Zakona o sudovima, ja bih istaknuo 4 po mom mišljenju osnovnih, a koji u krajnjoj liniji i karakteriziraju čitav duh ovih izmjena u smislu boljeg uređenja, organiziranja i funkcioniranja pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj, a nešto smo o tome imali prilike čuti i u dosadašnjim raspravama. Naime, brisanje članka 59. postojećeg zakona u smislu mogućnosti intervencije na one sudske odluke kada imamo različite presude, dakle različite odluke, a radi se ubiti ili rješava se o istoj činjeničnoj i pravnoj stvari kada nije bio dopušten izvanredni pravni lijek. Druga situacija je, dakle ili drugi institut rad i način odlučivanja sudačkih vijeća kada se radi o davanju mišljenje o kolegama sucima u postupku nadmetanja za određene sudačke funkcije. Treće, podastiranje podataka o imovnom stanju sudaca, dakle pravovaljano i pravodobno ispunjenje imovinskih kartica o čemu smo također imali prilike dosta toga čuti u dosadašnjim raspravama i naposljetku način imenovanja čelnih ljudi, dakle predsjednika spojenih sudova u svjetlu novo donesenog zakona. Pa krenimo redom i pod jedan. Dakle, do sada važećim člankom 59. zakona propisana je mogućnost izjavljivanja zahtjeva za jedinstvenu primjenu zakona Vrhovnom sudu Republike Hrvatske u smislu, u smislu, dakle donošenja različitih odluka o istoj činjeničnoj i pravnoj stvari u situacijama kada nije dopušten izvanredni pravni lijek. U takvim situacijama odlučivao je, dakle Vrhovni sud Republike Hrvatske, odnosno bila je propisana nadležnost Vrhovnog suda da ispita da li je takvim odlukama ugrožena jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana. Brisanjem, dakle ove odredbe u potpunosti se afirmira odredba novodonesenog, dakle Zakona o parničnom postupku u odnosu na reviziju, dakle reviziju kao izvanredni pravni lijek. Naime, izmjenama i dopunama upravo Zakona o parničnom postupku moći će se razriješiti gore navedena situacija, a zasigurno će i u postupovnom i u materijalnom smislu na kvalitetniji način se razriješiti i pitanja u ovom smislu jedinstvene primjene zakona ili će se stvoriti normativni okviri da se to kao takvo jedan institut razradi na kvalitetniji način. Što se tiče ove druge situacije, dakle u dosadašnjoj praksi radi se o radu sudačkih vijeća. U dosadašnjoj praksi rada sudačkih vijeća bilo je predviđeno tzv. tajno glasovanje pa i kada se radilo o davanjima mišljenja o kolegama sucima, dakle kolegama, a sve u smislu njihove kandidature za određena druga ili pak viša sudačka mjesta, funkciju ili dužnosti. Kako se u praksi pojavljivao čitav niz situacija gdje su ta mišljenja davana često puta na jedan neadekvatan način i temeljem nejasnih kriterija, naglasio bih nejasnih kriterija i obrazloženja. Za pozdraviti je dakle zakonsko rješenje da se takva mišljenja daju na sjednicama sudačkih vijeća, ali obrazloženo javno. Isto tako za pozdraviti je odredbu koja regulira da sudačko vijeće dostavlja ocjenu obnašanja sudačke dužnosti Državnom sudbenom vijeću i Ministarstvu pravosuđa u postupku imenovanja suca u drugi sud i kada se sudac imenuje na sudačku dužnost trajno. Naravno, za poduprijeti je i onu odredbu koja regulira način podastiranja imovnih podataka sudaca, čak i u smislu pokretanja postupka za obustavu isplate plaće suca. Radi se o situaciji kada sudac ne izvrši svoju obvezu, dakle ponavljam ne izvrši svoju obvezu zakonom ustanovljenu, Ministarstvo pravosuđa poziva suca da u daljnjem roku od 15 dana dostavi tražene podatke ili da dopuni dostavljene podatke. Ako sudac ni u tom roku ne dostavi tražene podatke, Ministarstvo pravosuđa obavještava o tome predsjednika suda, a sve u smislu mogućnosti, odnosno pokretanja postupka za obustavu isplate plaće samog suca. Stupanje na snagu novih propisa iz oblasti organizacije pravosuđa zasigurno u praksi imamo i takvu situaciju da će predsjednici pojedinih sudova prestati obnašati svoju dužnost radi spajanja sudova i ovo je ovim propisom regulirano i to na dobar način, na kvalitetan način. Dakle, zakon se propisuje da će ministar pravosuđa ovlastiti jednog suca tih sudova ili suca višeg suda da za vrijeme, koje ne može biti dulje od godine dana obavlja poslove sudske uprave, sve dok ne bude imenovan predsjednik tako spojenog suda. S obzirom da se radi o izmjenama i dopunama uistinu važnog zakona, dakle Zakona o sudovima i da su sve ove intervencije u smislu izmjena i dopuna uistinu napravljene da pravosuđe ili pravosudni sustav bolje, lakše funkcionira i koje uistinu poboljšavaju i organizaciju i funkcioniranje pravosudnog sustava direktno su usklađene sve ove norme sa svim onim propisima ili odredbama zakona kojeg smo imali kojeg smo imali prilike donositi u ovom Visokom domu, a radi se o svim onim zakonima iz oblasti pravosuđa koje smo već donijeli. Ovo je jedan kvalitetan propis koga apsolutno treba poduprijeti i upravo mu zbog toga Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice daje svoju punu podršku. Hvala lijepo. Hvala. Klub zastupnika HSS-a, gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. S obzirom na izvršene dorade i dopune predloženog zakona u odnosu na prvo čitanje kao i sam sadržaj predloženog zakona, klub HSS-a daje također potporu ovom Zakonu o sudovima. Jer Zakon o sudovima jasno daje određena rješenja i ovim zakonom se provode određene promjene kojima se uređuje organizacija i funkcioniranje pravosudnog sustava Republike Hrvatske. Radi usklađivanja propisa Republike Hrvatske koji uređuju organizaciju i funkcioniranje pravosudnog sustava sa propisima Europske unije, potrebno je provesti određene promjene u Zakonu o sudovima što evo ovim prijedlogom i činimo. Osim usklađivanja ovog zakona sa propisima Europske unije za nas dodatni razlog je Zakon o područjima i sjedištima sudovima na koji će se također primijeniti i odredbe ovog zakona, a već evo ovaj zakon smo već i usvojili. Mi ćemo ponoviti neke naše stavove iz prvog čitanja, jer smatramo da su predložena rješenja dobra i da doprinose uspješnijem radu sudova. Ovim usklađivanjem ostvariti će se veća usklađenost i provedba pravne stečevine na području pravosudne suradnje u građanskim i kaznenim stvarima jer se ovim izmjenama i dopunama Zakona o sudovima ugrađuju i sadrže šest uredbi Vijeća Europe. Provođenjem pojedinih projekata Ministarstvo pravosuđa preuzelo je obavezu ugradnje propisa o pravima svjedoka i žrtava u Zakonu o kaznenom postupku kao i u Zakonu o sudovima. Stoga se ovim zakonom i predlažu rješenja da se nadležnost županijskih sudova dopuni tako da ovi sudovi provode i pružaju podršku svjedocima i žrtvama na sudu i obavljaju poslove međunarodne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti. Da bi se ti poslovi u okviru poslova sudske uprave mogli uspješno odvijati predlaže se i ustrojavanje odjela za osiguranje podrške svjedocima i žrtvama u sudskim postupcima u okviru županijskih sudova. U obavezi smo i provesti određene odgovarajuće prilagodbe u cilju usklađivanja sa odlukom Vijeća Europe koji se odnosi na uhidbeni nalog i postupke predaje između država članica kao i na odluku o izvršenju naloga za osiguranje imovine ili uniji. Kao dobro rješenje također smatramo osiguranje neposredne komunikacije s pravosudnim tijelima unutar jer se uspostavlja sustav u županijskim sudovima kao središnjim tijelima za primanje, odnosno odašiljanje zamolnica za pravnu pomoć u kaznenim stvarima. Također podupiremo i rješenja koja omogućuju uključivanje Republike Hrvatske u mehanizme suradnje u okviru europske sigurnosti kao i obrambene politike jer se omogućuje uključivanje pravosudnih dužnosnika kao i pravosudnih službenika i namještenika u mirovne misije. Klub HSS-a podržava i predlaže izmjene ovog zakona koja se odnose i na glasovanje sudačkih vijeća gdje se iz tajnog glasovanja prelazi na javno glasovanje. Konkretizacija članka 97. ovog zakona koja se odnosi na davanje potpunih i točnih podataka o imovnom stanju kao imovnom stanju bračnog druga i maloljetne djece izjednačuje suce sa državnim dužnosnicima i u velikoj mjeri promijenit će percepciju u javnosti o korumpiranosti u pravosuđu. Sankcioniranje neprovođenja odredbi članka 97. također je korak naprijed u izjednačavanju dužnosnika pravosuđa sa ostalim dužnosnicima. Iz svega ovog navedenog, a s obzirom na izvršene dopune i dorade u odnosu na prvo čitanje ovog zakona, klub Hrvatske seljačke stranke podupire predloženi tekst zakona. Hvala lijepo. Hvala. Klub SDP-a, gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Klub SDP-a podupire donošenje ovog Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima napominjući konačno kako su neka rješenja evo na koje smo mi iz kluba SDP-a dugi niz godina upozoravali, evo sada je u konačni prijedlog uglavljen, ali jednako tako ima i nekih stvari koje smatramo da bi predlagatelj trebao na drugačiji način riješiti jer na izravan način ministarstvo i to osobe nižeg ranga biraju se u ovlasti čak samih predsjednika sudova. Kao prvo želim reći da ozbiljnost provedbe jednog zakona vidi se u tome da li država stoji realno iza onoga što govori. Ne sumnjivo je ova izmjena na tragu, odnosno jedan od kotačića u reformi pravosuđa i tomu doista tako i jeste na normativnom planu. Ali ako predlagatelj ovdje u zakonu tvrdi i tomu je tako, da će se s ovim konačnim prijedlogom zakona u županijskim sudovima osnovati posebni uredi za osiguranje podrške svjedocima u sudskim postupcima, a kad onda kaže da u ocjeni ovdje u osiguranju potrebnih sredstava za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati nikakva dodatna novčana sredstva onda se postavlja pitanje ozbiljnosti provedbe ovog u osnovi dobrog konačnog prijedloga zakona. Dakle sudovima koji i dalje su opterećeni ne samo zaostacima nego i ogromnim brojem novih predmeta koji se svake godine sliju na naša pravosudna tijela, dajemo im gotovo svakim zakonom, a na vlastito ovim, čitav niz novih zadaća, a nismo osigurali dodatna sredstva. Dapače, stoji jedna i odluka da se nove osobe ne zapošljavaju u pravosuđu. sada se postavlja pitanje dakle što će biti sa tim zaostalim predmetima, kako će se oni rješavati. U ovom prijedlogu Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima posebna pažnja posvećuje se upravo potrebi odnosno obeštećenja stranaka i postupku onih koji nisu dobili zadovoljštinu u određenom roku. Ali ako nisu osigurana potrebna sredstva i ljudi koji će to obavljati, onda se postavlja pitanje uopće daljnjeg funkcioniranja pa i primjene ovog zakona. Dakle i uz dobre namjere i uz relativno dobar zakon postoji opasnost da se takav zakon blamira u praksi i da to dodatno obeshrabri građane i da to dodatno sroza onda i ugled sudbene vlasti i ovako već poljuljan kod građana. I to je onda jedna ozbiljna opasnost i naša velika zamjerka. Dakle, pravosuđe ni jedne zemlje nije jeftino i evo vidite država bi trebala onda osigurati takva sredstva da bi onda i učinak te vlasti bio onako kakva joj je prije svega i ustavna zadaća. izvršna vlast treba percipirati da nije jedina i jedinstvena vlast u ovoj zemlji. Da osim zakonodavne koji počesto eto se omalovažava na različite načine, ali ne vodi se dovoljno računa o tomu da je sudbena vlast dio vlasti, kao posebna grana vlasti prema kojoj izvršna vlast nema supremaciju, nego ima dodatne obveze. Ima obveze prije svega osiguranja skladnog i urednog funkcioniranja tog sustava. Da osigura uvjete, ali i ne da se petlja i zadire u njihov posao. Ostaje dakle te temeljne postavke i dalje vrlo upitne i uz dobar zakon, pitanje je onda da li se on može i primjenjivati. Da ovo ne govorim baš napamet, prije nekoliko mjeseci evo izglasan je ovdje u ovom našem Domu Zakon o područjima i sjedištima sudova sa samo 76 glasova. Mi smo kao klub SDP-a podnijeli Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti tog zakona, ali on je donesen sa 76 glasova ne zato što što saborska većina nije imala dovoljan broj zastupnika, da ne bi mogla sa potrebnom većinom izglasati taj zakon, nego se toliko malo vodi računa o sudbenoj vlasti da je to uopće konstitutivni dio vlasti i po ustavu sasvim ravnopravni dio vlasti sa izvršnom vlasti, gdje izrijekom odredba članka 82. Ustava govori, kako se ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela donosi upravo po načinu, po postupcima kako se donose organski zakoni. Eto toliko o tome kao uopće spremnosti da ono što tvrdimo, što želimo se pohvaliti Europi da smo nešto učinili, ali pitanje je hoće li ovo na takav način funkcionirati. Izražavamo mi u klubu SDP-a iz ovih nedvojbenih materijalnih činjenica ozbiljnu sumnju i zabrinutost prema tomu. Nešto konkretno da kažemo o samim pojedinim odredbama. Prije svega za pohvaliti je da se skraćuju rokovi, i žalbeni rokovi s 15 dana na 8 dana. Prije svega ovi koji se žalbe koje se upućuju Vrhovnom sudu zbog sporosti rada nižih pravosudnih tijela. Međutim, postavlja se pitanje kakvi su ti rokovi? Jesu li to samo instruktivni rokovi? Piše 8 dana, 15 dana, piše u Zakonu o parničnom postupku, dakle u onoj predzadnjoj noveli koja je ovdje jednoglasno donesena, da odluke sudske moraju biti donesene i otpremljene stranci nakon završetka glavne rasprave u roku od 15, a u nekim postupcima i u roku od 8 dana. Dolaze i dalje ljudi koje tvrde da je rasprava zaključena, da već po nekoliko mjeseci nema odluke i nikom ništa. To su ozbiljni propusti, nezakonitost postupanja. Ne mora to biti kumulativno napunjeno, odnosno koliko treba odluka ne donijeti da bi se stegovno odgovaralo. Onda je mogućnost i političke manipulacije, jednokratni propust može dovesti do razrješenja, a kod istih stvari i kod višekratnih istovrsnih propusta mogu se tolerirati i I to je taj oblik političke onda manipulacije ili što kod javnosti izaziva mogućnost političke manipulacije sa osobama koje rade u pravosuđu, bilo sucima ili državnim odvjetnicima, ako nije u zakonu onda to striktno i propisano. Gdje ne izaziva posebno tumačenje. Na žalost mi trebamo zaista zakone koji ne izazivaju puno tumačenja, jer ako dolazi do tumačenja onda imamo raznoliku i šaroliku situaciju. U svakom slučaju za pozdraviti je ovu činjenicu da kada sudačko vijeće na sjednicama odlučuje većinom glasova, da to čini javnim glasovanjem. I zato se ne slažem sa onim kolegom koji je podupro Udrugu Udrugu sudaca koja u ovome vidi korak nazad. To je bilo dobro zamišljeno, ali tko se mogao sjetiti da će suci kada raspravljaju o svom kolegi koji treba napredovati sve u superlativu govori jer ne mogu drugačije kazati, jer je taj kolega ima najbolju normu koji je ugledalo ono kako bi i oni svi ostali možda trebali biti. A kada idu tajno glasovati, takav kandidat počesto dobije jedan, a počesto niti jedan glas. Pa kako onda takvi mogu imati povjerenje, kakve odluke donose? I zato je dobro ovako da takve stvari budu javne. I pozdravljam ovu odredbu što je konačno, dugo smo o njoj govorili evo nekoliko godina i dobro je da je ona ovdje na ovakav način uglavljena. Često sudbena vlast u kojoj zaista mi u klubu SDP-a zalažemo se za maksimum njihove nedodirljivosti u tim sudbenim stvarima, ali tražimo da ponesu dio odgovornosti kao vlast. Ne može biti ako ministar, ako se opetuju postupci za imenovanje predsjednika suda, pa kada najviša sudbena instanca, opća sjednica Vrhovnog suda odlučuje kojem, dakle sada sud blagonaklono ide da upravo ministar se mora pokoriti njihovom mišljenju. Oni bježe od te odgovornosti i daju onda ministru izručuju kao Poncije Pilat peru ruke od toga. To je nedopustivo. S druge strane traže ovlast, a kada je dobiju ne preuzimaju tu odgovornost. I tu ovdje ne trebam mucati između nas različitih političkih opcija. Tražimo neovisnost pravosuđa, ali tražimo i preuzimanje takve jedne odgovornosti. To je jedina odredba kada Vrhovni sud kada sudbena vlast može utjecati i izravno izabrati osobu na čelu nekog nekog suda. Gotovo nikada nisu preuzeli tu odgovornost. I zato je dobro da su se na ovakav način stvari riješile. Evo vidite sada i u ovim izmjenama odnosno u ovom sada Konačnom prijedlogu došlo je, došlo se, na kraju krajeva izgubilo se dosta vremena, lutalo se. Potrebna je bila i ustavna, intervencija Ustavnog suda da se ne mogu miješati kruške i jabuke, da je bilo nešto nebulozno miješati općinske sudove i prekršajne sudove. I da je konačno se odustalo od takvog jednog projekta. Na to su upozoravali sudovi s pravom. Na to smo mi u Klubu SDP-a upozoravali. Podnijeli smo bili i ustavnu tužbu odnosno zahtjev za ocjenu ustavnosti te odredbe. Čini mi se evo da je zakonodavac odnosno predlagatelj prije promijenio normu pa je onda eto olakšan posao Ustavnom sudu što se tiče i glede tužbi odnosno zahtjeva za ocjenu ustavnosti koje smo očito preopteretili Ustavni sud pa on još ne nalazi vremena da riješi te zahtjeve odnosno izgleda da se s vremenom riješe sami od sebe. Postavlja se dakle pitanje kad ovdje govorimo o neovisnosti i utjecaju sudbene vlasti i zadobivanju povjerenja jer autoritet jedne odluke mora proistjecati iz autoriteta institucije odnosno osoba koje tamo djeluju. Ne može biti da savjetnik, viši savjetnik ili čak običan savjetnik u Ministarstvu je nadređen predsjedniku jednog suda. To ne može biti. Pa neka su isto u tom segmentu oni dijelovi upravne, uprave u Predsjednik suda dakle obavlja upravu, poslove uprave u tom pravosudnom tijelu. Ne može biti dakle da ministarstvo koje je zaduženo upravo za upravu i efikasno funkcioniranje sustava samo po sebi i samo u tom dijelu kao servis pravosudnih tijela takvu ima osobu takvog ranga to ne može jednostavno biti. Tu morate naći evo i ako je konačni prijedlog jedno drugo rješenje jer je to ponižavajuće za predsjednika Županijskog suda. Da savjetnik njemu dijeli lekcije. Kakav će taj ugled imati, taj predsjednik suda prije svega kod svojih kolega sudaca, a onda i kod građana. Da mu činovnik niže, nižeg ranga poziva ga na red. To ne može biti. To može biti eventualno pomoćnik ili državni tajnik ili ministar osobno. U takvim, u takvim Upravo jer sva, sve te norme, moramo voditi računa da se radi o osjetljivoj vlasti koja je i inače poljuljana i koju treba dodatno ohrabriti a ne obeshrabriti. Zato tu treba biti delikatan. Upozorit ću na jednu ozbiljnu situaciju o kojoj naši mediji pišu u zadnje vrijeme: «Sudovima besparica vezala ruke». Dakle ponovo se događa nešto što je bila konstanta do 2000. godine. Da sudovi ne mogu raditi jer nemaju potrebna sredstva. Ne mogu provoditi vještačenja. Ne mogu isplaćivati svjedoke. Dakle vezane su im ruke. Svaki postupak državu skupo košta. Evo tako objavljuje «Slobodna Dalmacija» da upravo u ovom postupku «Brodosplita» predsjednik Vijeća je tražio od Ministarstva da mu se odobre dodatna sredstva za vještačenje. Da mu je odgovoreno iz Ministarstva, doslovno rečeno: Nema šanse. Jednako tako i u postupku pred Županijskim sudom u Splitu koji je inače često kritiziran zbog sporosti, nakon 7 godina čekanja da je nastavljen postupak protiv devetero optuženih za laziranje invalidskih mirovina, ali da je Ministarstvo pravosuđa odbilo financirati vještačenje jer da im je taj iznos iznos previsok. Počesto je to bio jedan alibi da se ne sudi u tim predmetima. Znam osobno da smo onda u ono vrijeme osigurali dodatna sredstva iz rezerve i morali napisati da 800 tisuća kuna doslovno za taj određeni predmet gospodarskog kriminaliteta pri Županijskom sudu u Osijeku da ga ne bi sudovi potrošili na druga vještačenja i rekli da upravo u tim za njih teškim predmetima gospodarskog kriminaliteta nema sredstava. Svi postupci gospodarskog kriminaliteta vezani su uz vještačenja koja nisu jeftina ali molim vas lijepo ako su ona preskupa nije daleko ni Austrija. Pa neka i tu radi Mi se moramo okrenuti tome jer zaista 800, milijun kuna davati za neka vještačenja i tako, tek toliko bez ikakve elaboracije mislim da je suludo i mislim da je glupo i trebamo se okrenuti stranim vještačenjima koja su jeftinija ali država mora osigurati ta sredstva. Možda je jutros upravo gospođa ministrica Lovrin dala najbolju kritiku svoje Vlade kada je rekla kad je došla u Ministarstvo da je upravo na poziciji kapitalnih ulaganja za zatvorski sustav našla odobrena sredstva po svega milijun kuna. Hvala lijepa. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Ivan Hanžek. Izvolite. Hvala. Gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Nema ga. Gubi pravo na riječ. Gospodin zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo jučer nam je gospodin predsjednik Europske komisije poručio da uvjeti za pregovore u pravosuđu još nisu ispunjeni pa mi je drago da smo naše jesensko zasjedanje započeli sa dvije točke, sa Eurojustom i sad s ovom koja pokazuje našu spremnost da pokažemo da ovo tijelo pokazuje političku volju za kvalitetnom reformom pravosuđa a bez sumnje i sporazum sa Eurojustom i ovaj Zakon o sudovima donosi tu kvalitetu kojom pokazujemo političku volju da provedemo reformu pravosuđa na način da vratimo povjerenje naših građana u pravosuđe pa da i ta ocjena bude puno veća nego što je sada jer moram vas podsjetiti da smo upravo na temelju Ministarstva pravosuđa koje je naručilo jedno istraživanje vidjeli da građani smatraju da su najkorumpiraniji u Hrvatskoj političari i suci. I ako imamo spregu korumpiranog političara i korumpiranog suca građani smatraju da je to sam vrh organiziranog kriminala. Prema tome ove dvije točke koje danas ovdje podržavamo pokazuju našu političku volju, ali tu je onaj problem koji je prisutan u našem društvu da nakon te političke volje, nakon propisa koje donesemo kada krenemo u implementaciju svih tih propisa u praksu sve nekako zastane i ne dosegne krunu koju bi trebalo imati da bi građani vratili povjerenje i u politiku i u političare i što je posebno i vrlo bitno u pravosuđe. Kažu da je korupcija u Hrvatskoj problem o kom se ne vodi dovoljno računa. Da nema konkretnih rezultata, da istrage ne završavaju, da svaka istraga ode bestrage. I nažalost to je tako. Ja sam ostao šokiran kada sam čuo da ovog trenutka više od 8 stotina predmeta iz područja korupcije i organiziranog kriminala čeka da krene u sudsku sudsku proceduru jer je dio koji je bio odgovornost USKOK-a i DORH-a završen. Međutim oni stoje i čekaju da se ti predmeti počnu rješavati. Ponavljam više od 8 stotina predmeta. Istovremeno Vrhovni sud je donio odluku da svi predmeti sa elementima korupcije i organiziranog kriminala imaju prioritet u rješavanju. Prema tome ja apeliram na Ministarstvo pravosuđa da upravo na ovom primjeru tih 800 predmeta koji čeka da budu riješeni i da istraga dođe do svog kraja a to je pravomoćna presuda, jedini lijek za borbu sa korupcijom i organiziranim kriminalom u Hrvatskoj. Primjeri “Maestro“ koji traje već godinu dana nije na čast nikome od nas, jer jednostavno pokazuje da istrage ne dolaze do svog kraja. Čuli smo i kolegicu Ingrid Antičević Marinović. Dakle, nedopustivo je da zbog nedostatka novaca na sudovima za sudsko-medicinska vještačenja predmeti koji su napokon došli u proceduru ne dolaze do do svog kraja. Tako ovaj primjer suda u Splitu, dakle invalidske mirovine traje već 7 godina i sada opet stoji jer sud nema novaca za sudsko-medicinska vještačenja, a Ministarstvo pravosuđa ne želi dati sredstva da bi se taj proces priveo kraju. I naravno, ono što je jako bitno i što ovaj Zakon o sudovima posebno ističe, a to je moralni integritet, stručnost, vjerodostojnost sudaca koji zaista moraju biti jedna moralna vertikala u Republici Hrvatskoj. Ovog trenutka na žalost mladi, stručni ljudi odlaze sa suda jer na njemu ne vide svoju budućnost, a negativna kadrovska selekcija sigurno neće doprinijeti vraćanju povjerenja u pravosuđe, pa stoga apeliram da i u tom smislu Ministarstvo pravosuđa prijeđe sa riječi na djela i da počne provoditi i Strategiju i Akcijski plan borbe protiv korupcije koji smo ovdje usvojili, a koji ima nekoliko elemenata vrlo važnih upravo u području pravosuđa kako bi naša borba sa korupcijom i povratak povjerenja i u nas političare, a i u sudstvo išao puno bržim tempom nego što je to bilo do sada. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Vladimir Ivković. Nema ga. Gubi pravo na riječ. Gospodin zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. Prije nego što se osvrnem na razlike između rješenja koja se predlažu Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u odnosu na rješenja iz prijedloga zakona želim naglasiti da je važnost ovih izmjena i dopuna sadržana u slijedećem. Prvo, predloženim izmjenama i dopunama predlaže se usklađenost s pravnom stečevinom na području pravosudne suradnje u građanskim kaznenim stvarima na način da se u Zakon o sudovima ugrađuju relevantne uredbe Vijeća Europe. Drugo, dopunjuju se nadležnost županijskih sudova na način da županijski sudovi pružaju podršku svjedocima i žrtvama na sudu i obavljaju poslove međunarodne pomoći u poslovima iz svoje nadležnosti. Isto tako, predlaže se da se u okviru poslova sudske uprave županijskih sudova ustroji odjel za osiguranje podrške svjedocima i žrtvama u sudskim postupcima. Ovaj prijedlog u skladu je s projektom podrška žrtvama kaznenih djela, ali i u okviru pregovora za punopravno članstvo u Republika Hrvatska mora prilagoditi svoje zakonodavstvo na način da osigura podršku svjedocima i žrtvama u kaznenim postupcima. Isto tako, Republika Hrvatska se obvezala do pristupanja u punopravno članstvo uspostaviti sustav u Županijskim sudovima za primanje i odašiljanje zamolnica za pravnu pomoć u kaznenim stvarima, primanje i izvršenje uhidbenog naloga i naloga za osiguranje imovine i dokaza. Treće, dopunjuju se zaštita prava na suđenje u razumnom roku na način da se postupak za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku provodi uz odgovarajuću primjenu pravila o izvanparničnom postupku u pravilu bez održavanja ročišta. Četvrto, predlaže se novina u radu sudačkih vijeća. Naime, sudačka vijeća do sada su na svojim sjednicama odlučivala tajnim glasovanjem svih članova vijeća. u pravcu transparentnog postupanja predlaže se da sudačka vijeća na sjednicama odlučuju javnim glasovanjem. Peto, predlaže se u cijelosti brisanje članka 59. Zakona o sudovima kojima je propisano kada sudovi drugog stupnja donose različite odluke o istoj činjeničnoj i pravnoj stvari, a nije dopušten izvanredni pravni lijek. Da državni odvjetnik i stranka može podnijeti zahtjev za jedinstvenom primjenom zakona Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, da ispita je li takvim odlukama ugrožena jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost zakona. Ova odredba briše se u cijelosti, jer će se to pitanje urediti novelom Zakona o parničnom postupku, ...Govornik se ne razumije./… izvanrednog pravnog lijeka, revizije, riješit će se pitanje jedinstvene primjene zakona. Šesto, dopunjuje se članak 105. zakona kojim se propisuje da sudac može biti upućen i u međunarodne misije, a posebnim pravilnikom utvrdit će se uvjeti za upućivanje suca u međunarodnu misiju i Međunarodni sud. Sedmo, predlaže se pokretanje postupka obustave isplate plaće sucu koji ne dostavi točne podatke o svom imovnom stanju bračnog druga i maloljetne djece. Ako sudac ne dostavi potrebne podatke na vrijeme Ministarstvo pravosuđa pozvat će ga da u roku od 15 dana dostavi tražene podatke. Ako u tom roku ne dostavi podatke Ministarstvo pravosuđa obavijestit će predsjednika suda kako bi pokrenuo postupak radi obustave isplate plaće sucu. Osmo, prijedlogom se propisuje da predsjednicima sudova prestaje dužnost predsjednika suda kada se radi o spajanju sudova. U tom slučaju ministar pravosuđa ovlastit će suca jednog od tih sudova ili suca višeg suda da da za vrijeme koje ne može biti dulje od jedne godine obavlja poslove sudske uprave dok ne bude imenovan predsjednik spojenog suda. Također se propisuje da se službenici i namještenici sudova koji se spajaju raspoređuju u skladu sa Zakonom o državnim službenicima. Nakon provedene rasprave u Hrvatskom saboru predlagatelj je razmotrio i usvojio date primjedbe. Slijedom toga dopunjena je odredba da ukoliko sudac u rokovima ne izvrši obvezu davanja podataka o svojoj imovini bračnog druga i maloljetnog djeteta da ministar pravosuđa protiv tog suca može pokrenuti stegovni postupak. Određuje se značenje preustroja suda. Pod preustrojem suda smatra se spajanje i razdvajanje sudova, promjena unutarnjeg ustrojstva rada, te promjena potrebnog broja sudaca u skladu sa mjerilima za rad sudaca. Propisuje se da ponašanje suca protivno Kodeksu sudačke etike predstavlja stegovno djelo. Otklanjaju se različita tumačenja oko imenovanja predsjednika suda. Sukladno odredbi Ustavnog zakona o zaštiti prava nacionalnih manjina ovaj zakon dopunjuje se odredbom da kod prijama sudskih službenika i namještenika u sudove mora se voditi računa i o zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina. Na koncu, sa zadovoljstvom mogu istaknuti da je predlagatelj prihvatio prijedloge i mišljenja zastupnika i radnih tijela, te ih ugradio u konačni prijedlog. Stoga podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske. Hvala. Hvala. Replika, gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolega Grbić je rekao da je Hrvatska preuzela obavezu uskladiti svoje zakonodavstvo u domeni pravosuđa. Ja bih bio daleko sretniji da smo preuzeli obavezu uskladiti praksu i ponašanje i rad sudova osim zakona jer kako inače protumačiti da stalno hrvatske zakone usklađujemo sa Europom, Zakon o sudovima, sjedištu sudova, Zakon o DSL-u, Kazneni zakon, Zakon o kaznenom postupku, a onda imamo situaciju da iz godine u godinu na teret državnog proračuna plaćamo sve više i više odštete hrvatskim građanima zbog sporog suđenja pred tim istim hrvatskim sudovima. Onda imamo suce koji nakon okončanja postupka drogu vraćaju neosuđenim osobama ili osobe za koje sudovi znaju da imaju dvojno državljanstvo ne oduzimaju putovnice, a kojima sude za teška kaznena djela. I sad u ovom zakonu kod imenovanja predsjednika suda u potpunosti brišemo ili stavljamo na minorni značaj mišljenje opće sjednice Vrhovnog suda na način da da mišljenje opće sjednice Vrhovnog suda ne obavezuje ministra prilikom imenovanja predsjednika suda jer on može imenovati predsjednika, a ako želi može i ponoviti postupak dok je prethodno takvo mišljenje opće sjednice Vrhovnog suda zapravo, ako nije pozitivno normalno, govorimo o tom kontekstu, samo ako nije pozitivno, daje mogućnost ministru da imenuje predsjednika suda i unatoč negativnom mišljenju opće sjednice ili ako takvog mišljenja nema. Dakle, nisam siguran da je takav pristup kao i uvođenje javnog glasanja umjesto tajnog uz obrazloženje na stranici 10. da je bilo jako puno "lobiranja", pod navodnike za pojedine kandidate i nevažećih listića pa će sada biti pravedno bez lobiranja i bez nevažećih glasova kada će se glasati javno. Da, biti će jeftinije jer nećemo morati štampati desetak listića, to je točno kolega. Dakle, prakse više, zakona manje mijenjati pa bi nam bilo bolje. **Sesvečan, Damir (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege Dakle, pred nama se u drugom čitanju nalazi Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima. Njime se, kao što je rečeno uređuju pitanja koja se odnose na funkcioniranje i ustrojstvo sudova uz usklađivanje sa zakonodavstvom Važno je naglasiti kako je u važećem Zakonu o sudovima sadržan veliki broj odredbi odgovarajućih uredbi Vijeća Europe vezanih za pravosudnu suradnju u građanskim stvarima, a ovim će se izmjenama i dopunama upravo postići potpuna usklađenost u građanskim, ali i u kaznenim stvarima. O usklađivanju i novinama ovog zakona puno je toga rečeno u prvom čitanju, kao i dosadašnjim raspravama danas pa ću kratko spomenuti tek neke od njih. Nastavlja se, dakle razvijati sustav podrške svjedocima i žrtvama kaznenih djela na način da se stavlja u nadležnost županijskih sudova kao obveza, provođenje pružanje podrške svjedocima i žrtvama. To je ujedno obveza koja proizlazi iz poglavlja 24. – Sigurnost, sloboda i pravda pregovora za pristupanje Europskoj uniji. Isto tako, u nadležnost županijskih sudova predlaže se dopuniti poslovima međunarodne pravne pomoći u kaznenim postupcima. Predlaže se uspostava sustava za uključivanje zamolnica za pravnu pomoć te slanje, primanje i izvršenje europskog uhidbenog naloga i naloga za osiguranje imovine i dokaza u županijskim sudovima kroz poseban odjel u okviru sudske uprave. Ovim zakonom također sukladno preuzetim međunarodnim obvezama u okviru europske sigurnosti i obrambene politike uz dosadašnju mogućnost uključivanja sudaca na određene dužnosti u međunarodne sudove, predviđa se i mogućnost uključivanja u međunarodne misije. Također dobrim smatram prijedlog da se na sjednicama sudačkih vijeća glasuje javno jer će se tim postupkom svakako donošenje odluka učiniti transparentnim. Što se tiče pak razlika između rješenja predloženih u prvom čitanju i ovog konačnog prijedloga zakona, oni su rezultat prijedloga proizašlih iz rasprava na sjednicama radnih tijela i plenarnoj sjednici prilikom prvog čitanja ovog zakona i svakako su doprinos ukupnoj kvaliteti zakona. Bile su to sugestije i prijedlozi kao što je predviđanje mogućnosti pokretanja stegovnog postupka protiv suca koji ne izvrši obvezu predaje imovinske kartice. Preciznije, definiranje značenja preustroja suda, preciziranje odredbi o imenovanju predsjednika suda kada mišljenje opće sjednice Vrhovnog suda nije pozitivno ni za jednog kandidata itd. Dakle, o tome je detaljnije govorio i državni tajnik, imamo i sva ta precizna obrazloženja u materijalima pa ne bih dalje o njima govorio, nego bih na kraju rekao da ću svakako podržati donošenje ovih izmjena i dopuna Zakona o sudovima. Hvala. I gospodin zastupnik Ivo Josipović. Izvolite. Predstavnici ministarstva, pa gotovo da nemam što loše reći o ovom zakonu, ali na žalost nemam ni Bog zna što dobro reći o zakonu. Zašto? zato jer ovakve zakone uvijek moramo gledati u kontekstu reforme i u kontekstu napora da se u Republici Hrvatskoj zaista dovode ozbiljne promjene u pravosuđu. Rekao bih da su promjene koje se sada u ovom Zakonu o izmjenama i dopunama ovdje donose, da su dobro s jedne strane usklađivanje sa nekim zahtjevima vezanim za ulazak u Europsku uniju, ali da zapravo unutra nema odgovora na brojne probleme koji tište pravosuđe, a koji bi se možda mogli riješiti ili ublažiti zakonom, ja ne vjerujem da se zakonom do kraja mogu riješiti problemi, ali barem se mogu zakonom stvoriti uvjeti za neke probleme od brojnih koji tište pravosuđe. Ako pogledamo, i onda ću reći što mislim osobno da je šteta da se nije malo dublje zagrabilo lopatom u ovo blato koje zovemo problemi pravosuđa, zakon je relativno nov, zapravo iz pete godine za naše prilike gdje se zakoni često mijenjaju, ali zapravo je riječ o kontinuitetu kroz dugi niz godina i znamo koji su problemi. Dakle, nije riječ o nekim novim okolnostima pa da sad predlagatelj zakona nije svjestan cjeline problema. Prvo, mislim da je šteta da se luta i da se nije ozbiljno zašlo u mrežu sudova. I to ne mislim u pogledu mjesne nadležnosti, redukcije sudova o.k. to se radilo na žalost s dugom odgodom što mislim da nije dobro. Ali mislim da je došlo vrijeme da se preispita mreža sudova sa funkcionalnog aspekta. Čini mi se da su i suci u svojim primjedbama na zakon ili barem u raspravama oko ZKP-a naveli da bi rado vidjeli prizivne sudove. Ja možda osobno ne bih to napravio na način kako su oni to zamislili, ali mislim da ideja prizivnih sudova bi puno više pomogla ujednačavanju sudske prakse nego ovi pokušaji i ova lutanja koja imamo iz zakona u zakon kako da riješimo te nespretnosti u koje se zaista dnevno događa da isti činjenični pravni predmet pred različitim sudovima bude riješen na različite načine. Drugo što mislim da je ponovo propušteno i to je dio oportunizma evo više kolega je o tome govorilo, oportunizam u pravosuđu, to je pitanje odgovornosti sudaca za rad. Pri tome ne mislim samo na puku stegovnu odgovornost i potrebu, potrebu, na žalost potrebu da se ponekad netko isključi iz sudskih redova nego mislim na cijeli sustav koji motivira na obrazovanje, koji motivira na odgovorno ponašanje, koji motivira na drukčiju organizaciju rada nego što je to ova danas. Nikakve promjene ovoga tipa neće dovesti do onoga što želimo, a to je da se u recimo u civilu rasprave zakazuju za po tri, pet, šest mjeseci, godinu dana jedna za drugom, pa dostava kasni mjesecima ili u kaznenom postupku dobro čega je sada puno manje moram priznati, zastara ili glavnih rasprava kojih se zakazuju možda 6, 7, 8 godina nakon započinjanja postupka Dakle to je drugi veliki propust za koji osobno mislim da je odavno trebalo da se riješi. I naravno postoji treća grupacija koja se odnosi na pitanje

Dakle da li se mogu riješiti problemi neovisnosti sudova na način da to ne ide, ne bude u koliziji sa funkcionalnošću, efikasnošću i odgovornošću prema društvenoj zajednici. Ima sada evo zanimljiva inicijativa, predlažu suci kažnjavanje stranaka, kažnjavanje publike je li, 30 dana zatvora i tako. Možda se to negdje vidjelo, možda zaista suci osjećaju potrebu za tim, ali moram priznati da bih više volio vidjeti inicijativu o tome da suci odlučno raščiste sa onima u svojim redovima koji ne obavljaju posao na način kako treba. Ja uvijek ističem da smo možda i nepravedni prema sucima. Često se problemi pravosuđa zapravo generiraju prije nego što predmeti dođu na sud, u policiju, odvjetništvu, u pripremi stranaka u odvjetništvu itd. Nepravedni smo često, jer zaista ja osobno poznam veliki broj odličnih educiranih, poštenih sudaca, ali na žalost evo sustav moramo cijeniti prema ukupnim rezultatima, prema onoj manjini koja kvari dojam, a za koju nemamo lijeka. Očito je već godinama pokušavamo, ne ide i reforma na žalost ako se nastavi sa ovakvim tipom promjena zakona neće biti nikada dovedena do kraja barem na onoj razini da pravosuđe ispunjava svoju zadaću onako kakve su potrebe građana i hrvatskog društva. Ja osobno ne bih išao, znam da i kolege i javnost gnjaviti kada ide od članka do članka. Zakon je u drugom čitanju, kažem ništa osobito velikih primjedbi na njega zaista nemam. Moja glavna primjedba je na ono čega nedostaje. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt državni tajnik, Dražen Bošnjaković. Izvolite.

Koliko vidim zakon će imati podršku svih klubova i posebno se zahvaljujem na tome. U raspravi istaknuti su po tko zna koji put otvorena su pitanja kojih smo i mi svjesni koja su se zapravo budimo iskreni taložila godinama u pravosuđu. Ona nisu nastala jučer da bismo ih mogli riješiti danas. Ali kada pogledamo samo ovu godinu kolike smo zakone donijeli, kolike smo zakone predložili i to vrlo bitne za funkcioniranje pravosuđa, onda zaista možemo vidjeti da smo učinili velike iskorake naprijed. Pred nama je sada zapravo onaj iznimno težak i važan dio posla, a to je implementacija tih zakona u praksi. Jer dobar dio ovoga o čemu je i kolega Josipović govorio ovi problemi i vezano za dostavu i vezano zakazivanje za za ročišta u postupcima, sjetimo se prije par mjeseci donijeli smo izmjene Zakona o parničnom postupku. Upravo većina izmjena koje smo u Zakonu o parničnom postupku predložili, idu upravo u tom smjeru da postupak se koncentrira, da se ne razvlači, da discipliniramo zapravo sve sudionike tog postupka da svoje obveze izvršavanju na vrijeme i da nemamo te dugotrajne postupke. Također dugo godina nitko nije dirnuo u mrežu općinskih sudova. Odlučili smo se ovu ogromno glomaznu mrežu od 107 općinskih sudova u Republici Hrvatskoj učiniti što je moguće učinkovitijom i predložili smo spajanje i da dođemo do jednog broja koji nam odgovara. Dakle u ovom Saboru bio je i u prvom čitanju Zakon o kaznenom postupku gdje također želimo učiniti taj postupak puno efikasniji, puno brži, puno učinkovitiji. Zakon o vježbenicima i polaganju pravosudnog ispita upravo idemo za tim da u pravosudni sustav sutra ulaze ljudi koji će proći jednu kvalitetnu edukaciju, koji će proći jedan kvalitetniji proces i preko naše Pravosudne akademije želimo dobiti ljude koji će zapravo zaista odgovoriti svim onim zahtjevima modernog društva, a jedan od osnovnih je funkcioniranje pravosuđa pravosuđa i funkcioniranje pravne države. Stoga zahvaljujem još jednom svima i nadam se da ćemo ovaj zakon donijeti. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa. Zaključujem raspravu o ovom konačnom prijedlogu

Prijedlog zakona o sanitarnoj inspekciji, sporazumi pa rasprava o Izvješću pučkog pravobranitelja itd.